Zahvaljujem uvaženoj kolegici Marijani Balić na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Blaženko Boban. Izvolite.

za repliku javio uvaženi kolega Blaženko Boban. Izvolite.

a to je: - Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prvo čitanje, P.Z. br. 32; Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Rasprava o ovome zakonskome prijedlogu provesti će se po odredbama Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli nadležni Odbori za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ste primili na sjednici. Molim predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Prije svega ukazao bih na jednu činjenicu vezanu uz ovaj prijedlog zakona. Dakle radi se o jednoj minimalnoj, jednoj izmjeni koja u biti pitanje je da li bi zahtijevala kompletnu zakonsku proceduru. Međutim, činjenica je da smo mi ovu izmjenu pokušali uputiti kao prijedlog amandmana tijekom postupka izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji smo radili krajem protekle godine. Međutim, unatoč činjenici da se ovdje radi doista o jednom marginalnom prijedlogu koji ni na koji način ne može utjecati na proračunska sredstva a čitavom nizu osoba koje se bave ovim poslom bi olakšao život, vladajući nisu to prihvatili. Bojimo se da je time i dan nekakav stav kakav će biti o ovom zakonu međutim to ne mijenja na stvari i to ne mijenja našu obvezu da zakon obrazložimo i da pokušamo još jednom od vas zatražiti da nas podržite u ovom prijedlogu koji ponoviti ću još jednom ne stvara gotovo nikakve obveze za proračun RH a a ljudima koji se bave ovim poslom olakšava život. Dakle, krenimo. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta svake godine na listama čekanja predškolskih ustanova ostaje oko 5 tisuća djece predškolske dobi. Dakle govorimo o onima koji ostaju na listama čekanja. Kada gledamo po podacima onih osoba koje nisu obuhvaćene sustavom predškolskog odgoja dolazimo do brojke od 70% djece iz ciljane dobne skupine. Nedostaje mjesta u jaslicama, tako da se u praksi smještaj ostvaruje tek za minimalan prihod djece od 10 i 11 mjeseci i to samo onda kada za to postoje materijalni i prostorni uvjeti. Manja mjesta kao što znate, kao što svi znamo nemaju vrtiće. Zbog slabog fiskalnog kapaciteta nemaju mogućnosti niti izgradnje vrtića, održavanja njihovog hladnog pogona pa isto tako niti su financiranja onih vrtića koji bi bili osnovani od strane drugog osnivača. Zbog svega toga, 2012. godine pristupilo se donošenju Zakona o dadiljama kojim se reguliralo obavljanje djelatnosti dadilje kako bi se spriječilo da se to kao i do tada obavlja na crno. Tim zakonom osigurali smo da one osobe koje se time bave godinama, da prema sustavu namijenjenom obrtnicima mogu plaćati poreze i doprinose što znači da u starosti imaju pravo na mirovinu. O čemu se radi? Vrlo jednostavno. Nešto što je bilo u sferi sive ekonomije a za čime u državi postoji objektivna potreba mi smo zakonom osigurali da se to može tretirati zakonito, da osobe koje posluju, odnosno koje obavljaju tu djelatnost plaćaju doprinose, imaju nekakvu socijalnu sigurnost, imaju zdravstveno osiguranje, imaju svoju zaštitu u mirovini. Propisali smo naravno i uvjete i to da dadilje mogu imati šestero odnosno maksimalno dvanaestero djece na brizi. Koliko je nama poznato u trenutku kada smo pripremali tekst zakona poslom dadilje bavilo se 50-ak osoba dok je još oko stotinjak osoba bilo u procesu edukacije i dobivanja dozvola za rad. Zakon o obrtu je bio modalitet kroz koji smo ovo htjeli regulirati. Mi znamo da većina ovih osoba koje obavljaju posao dadilje ne prelaze granice za ulazak u PDV. To je još jedna bitna činjenica. Dakle, jako mali broj onih osoba koje obavljaju posao dadilje ulazi u sustav PDV-a. Međutim, upravo to govori u prilog činjenici da bi one koje ulaze u sustav PDV-a od toga trebalo osloboditi. ova Vlada odnosno ova vladajuća većina kune se u demografsku obnovu. Ja sa gotovo potpunom sigurnošću mogu reći da ovaj zakon sam po sebi ne može doprinijeti demografskoj obnovi niti potaknuti građanke i građane Republike Hrvatske da imaju više djece. Međutim, ovaj zakon je jedan od onih malih kamenčića kojima slažemo sliku svih onih mjera koje bi trebale našim građankama i građanima olakšati život. I upravo zbog toga kada imamo situaciju da jednom mjerom možemo olakšati život jednom broju ljudi, da ta mjera objektivno ne stvara velike troškove za proračun Republike Hrvatske mi iz SDP-a doista ne vidimo zbog čega se ovako jedna mala izmjena ne bi ugradila u Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predstavniku predlagatelja na ovom dodatnom obrazloženju. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prije toga replika uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Gospodine Grbin, ovaj prijedlog kao što ste rekli u vašem izlaganju ide in favorem ljudima koji se bave tim poslom. Znači, spomenuli ste stotinjak registriranih u RH, a to tržište sigurno je puno veće i ovaj zakon bi pomogao da i ljudi koji taj posao rade na crno u u dijelu poslovanja koje na žalost nije regulirano i nije evidentirano da se ohrabre na neki način i da prijave i da imaju jednostavnije i jeftinije poslovanje. I to je ono šta je bitno i na taj način bi omogućili ljudima da mogu legalno raditi bez straha, bez razmišljanja da li će ih netko negdje prijaviti. A kada se radi o mogućnosti da radiš i sa više djece onda bi to moglo biti evo kao što ste rekli šestero djece i tu bi se mogla zaraditi jedna pristojna plaća jednim odgovornim poslom. A ja sam rekao, na žalost u Hrvatskoj se jako puno ljudi bavi tim poslom sa one strane legalnog poslovanja, odnosno kako se to obično kod nas kaže novac na ruke. A ovako bi omogućili da se ljudi, ja bih rekao jednostavnije, jeftinije mogu baviti poslom kojega ionako i ovako rade. Zahvaljujem uvaženom kolegi Gordanu Marasu na replici. Prelazimo na rasprave. U ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika za raspravu se prijavila uvažena kolegica Bernarda Topolko. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Odmah na početku da velim da će klub HNS-a, HSU-a podržati ovaj zakon. Podržat će ga iz osnovnog razloga a to je da taj PDV oduzimamo djeci ako ga se ne prihvati. PDV htjeli mi to ili ne htjeli, ako se ovaj zakon ne prihvati dadilje će trebati platiti. Da li, platit će ga normalno iz novaca koje su roditelji uplatili za djecu. Znači, djeca će dobiti manje u vrtiću. Ako povećaju dadilje cijenu roditeljima, djeca će opet manje dobiti kod kuće. Čuli smo da ima dovoljno dadilja registriranih, a da ima još više onih koji se tim poslom bave na crno. Ima dovoljno općina u našoj Republici koje nemaju vrtića. Ima dovoljno i onih koji imaju, međutim vrtići rade jednu smjenu. Malo gdje ćete naći vrtića koji radi popodne, navečer do 20,00, 21,00 ili 22,00 sata. U pravilu je to do 17,00 sati. Na sreću još uvijek imamo roditelja koji rade i popodnevne smjene. Znači moraju dodatno nekog naći tko će podići dijete u vrtiću, tko će se brinuti za njega, dok dadilje rade do 21,00 sat. Znači dijete ima mogućnost u jutro biti sa roditeljem, popodne je zbrinuti. Svjesni smo loše demografske situacije u RH. U prošloj godini rođene djece je bilo tek 36372, a umrlih 52034. Jako loše. Ovo bi ipak bio mali doprinos dadiljama i ne samo njima, nego i djeci da se oslobodi PDV, da se smanji rad na crno dadilja. Znamo da dadilje mogu imati dvanaestero djece. 2013. godine su doneseni i zakon i pravilnik. Malo koja općina će sufinancirati i tam gdje postoje u blizini vrtić dvosmjenski, sufinancirati boravak djece u vrtiću jer to nije praksa, izuzev ako su djeca posebnih potreba onda se sufinancira. Ako je na području općine vrtić ne sufinancira se. Znači, rade bake servisi i kako tko stigne. U svakom slučaju smatramo da je ovaj prijedlog zakona dobar, da će samim tim dobiti djeca nešto više, a ako je i osnovno školsko obrazovanje besplatno, bez PDV-a. A ako su vrtići bez PDV-a smatramo da bi i dadilje trebalo osloboditi plaćanja PDV-a. Napomenut ću još jedanput da će klub HNS, HSU podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Bernardi Topolko na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Uvažena kolegica Dragica Roščić, izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče. Uvažena kolegice, vi ste rekli ukoliko ne podržimo ovaj zakon da ćemo oduzeti novac djeci. A s obzirom da ste sami naveli da je maksimalna broj djece 12 i kada gledamo ovaj iznos do kojeg dadilje nisu obveznice PDV-a stvar je u tome da ćemo upravo omogućiti potaknuti da njihove usluge budu što veće, a kada gledamo stvarni trošak on i nije veći od toga iznosa ukupnog na 12 djece do kojeg su one oslobođene od PDV-a. Tako da upravo ćemo potaknuti da cijene rastu nepravedno na štetu djece. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Dragici Roščić na replici. Odgovor uvažena kolegica Bernarda Topolko. Izvolite. **Topolko,

To vam je 26.400 kuna mjesečno puta 12 mjeseci u godini vam je 316.800 kuna. PDV vam je cca oko 79.000. Znači od tih 79.000 ipak će biti uzeti djeci. Velim, da li iz džepa roditelja direktno, da li iz od dadilje. Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Bernardi Topolko na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista uvaženi kolega Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvažena kolegica Marijana Balić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege. Ovdje prije svega treba naglasiti kako ova tema o kojoj smo već raspravljali u okviru dva čitanja u paketu porezne reforme, poglavito kod Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prema tome, sukladno odredbama važećeg članka 39. stavka 1. točka h, Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode. Isto tako ovdje je važno naglasiti kako je navedeni članak u potpunosti usklađen sa člankom 132. stavkom 1. točka h, Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, a koji glasi „države članice dužne su izuzeti slijedeće transakcije, pod točkom h isporuke usluga i roba koja je usko povezana sa zaštitom djece i mladih osoba od strane subjekata javnog prava ili ostalih organizacija koja dotična država članica priznaje kao organizacije koje su posvećene socijalnoj dobrobiti“. Dobro je ponoviti kako se navedena oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ostvaruje ako isporuke odnosno usluge povezane sa zaštitom djece i mladeži obavljaju i ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti, te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga, a kako stoji u samom mišljenju Vlade RH o ovom prijedlogu. Istovremeno prema posebnom propisu koji regulira djelatnosti dadilje Zakon o dadiljama koji je stupio na snagu u ožujku 2013. godine dadilje svoju djelatnost mogu obavljati isključivo u okviru obrta, a sukladno odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu. Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Slijedom navedenog i imajući u vidu da se djelatnost obrta obavlja sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti, ovo predloženo oslobađanje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točka h Zakona o PDV-u se ne može primijeniti na usluge zaštite djece i mladeži koje se obavljaju u okviru obrta. Budući je obrt osnovan sa svrhom postizanja postizanja dobiti ili dohotka, te se isti ne može smatrati ostalim osobama na koje nisu prenijete javne ovlasti. Isto tako valja podsjetiti i ponoviti da je na prijedlog Vlade RH Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o a koji je usvojen u ovom Visokom domu propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine prag za upis u Registar obveznika PDV-a povećava na 300 tisuća kuna, umjesto dosadašnjih 230 tisuća kuna. Povećanje praga za upis u Registar obveznika PDV-a na 300 tisuća kuna je na mjesečnoj razini 25 tisuća kuna. Imajući u vidu činjenicu da maksimalan broj djece koji se mogu čuvati na jednom mjestu 12. djece, to je po djetetu maksimalno u slučaju 2.083 2.083 kune. Stoga imajući u vidu i ove brojčane pokazatelje može se reći da će gotovo svi pružatelji usluga djelatnosti dadilje koja se obavlja sukladno posebnim propisima neće po toj osnovi ući u sustav PDV-a. Slijedom prethodnog rečeno i Direktive Vijeća kao i aktualnog zakona Klub zastupnika HDZ-a predmetni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o PDV-u predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a neće podržati. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Marijani Balić na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Blaženko Boban. Izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice Balić. Ovdje ste iznijeli matematiku vezano

PDV za odgajateljice odnosno dadilje budi rečeno, ja sam očekivao i ovo je bilo i na odboru moram reći, to već ima dva mjeseca, ja sam očekivao kada dođe ovo u ruke predsjedniku klubu SDP-a kojega inače cijenim kao vrsnog matematičara i još vrsnijeg kombinatorika, očekivao da će reći pa čekajte ljudi ovdje u matematici nešto ne štima. Ovaj zakon uistinu ne možemo se blamirati na ovaj način ili promijenimo nešto drugo broj sudionika djece kod jedne osobe po ovoj matematici kako ste vi iznijeli da je maksimalni broj da obrtnica, dadilja, ima maksimalni broj od 12 djece svaki roditelj tog djeteta bi mjesečno trebao uplatiti 2083 kune, 2083 kune. Danas nigdje, ja sam provjerio, nigdje na području RH nemate vrtić niti privatni vrtić koji naplaćuje čuvanje djece 2083 kune. Nigdje, ni jedna, vrtić nemate. Dakle, matematika jednostavno ne može stajati i ne leži. Dakle je predlagatelj u svom izvještaju ovdje rekao da ima preko 100. Točno je, nema nego 23 registriranih dadilja. Dakle ne treba alimentirati krivim brojkama, 23 registrirane dadilje. I na taj način niti jedna od njih, isto tako provjereno nema preko 300 tisuća kuna godišnjeg prihoda što znači da na nikoga, doslovno na nikoga se ovo ne odnosi ali se čudim zaista vrsnom matematičaru, predsjedniku kluba da to nije registrirao on sam i blamažu od ovoga povukao iz procedure. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Blaženku Bobanu na ovoj replici. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice zaista se slažem sa svim što ste rekli u raspravi a i vezano na ovo što je kolega Boban rekao glede samih matematičkih pokazatelja oko izračuna ukupnog iznosa kojeg bi dadilje ostvarivale temeljem maksimalnog broja djece. Međutim, ono što još moram istaknuti, ovakvim prihvaćanjem prijedloga mi bi ustvari doveli u pitanje pravo na jednakost svih pod istim uvjetima. Znači dadilje su obrtnici, svi obrti plaćaju PDV. Znači ja smatram da samim ovakvim predlaganjem dovodimo u nejednak položaj sve ostale obrtnike pa čak i igraonice za djecu koje isto tako ako ispunjavaju uvjete plaćaju PDV iako čuvaju djecu. Tako da mislim da iz tog razloga nikako ne bismo mogli prihvatiti ovakav prijedlog. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Mariji Jelkovac. Prelazimo na sljedeću repliku. Uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Balić, vi ste u vašoj raspravi argumentirali određene stvari koje su kao trebale pokazati da je onda ovaj zakon u biti nepotreban jer obuhvaća sve ali kada gledate s druge strane onda nema razloga da ga ne prihvatite. Znači onda nema razloga da ga ne prihvatite zbog toga što je nekada i poruka bitna. Poruka je bitna da je upravo to važno šta mi želimo napraviti, da se želimo okrenuti demografiji, da se želimo okrenuti tome da stimuliramo ljude da se sa tim poslom legalno bave. Ne treba uvijek gledati brojčano i šta je u ovom trenutku. Jer da su ljudi gledali na ovaj pristup kao što gospodin Boban govori mnoge profesije se uopće ne bi razvile, za mnoge profesije uopće ne bi bilo tržišta. Ali dok ne otvoriš, dok ne pošalješ poruku, nekada ljudi ni ne znaju s čime i na koji način i koliko jednostavno se mogu baviti. I zbog toga je bitan ovaj zakon. Možda nije bitan zbog ovih 23 ili 100 ili 150 nego zbog možda onih tisuća koji se u ovom trenutku time bave na crno. I zbog toga bi bilo dobro da se to prihvati jer nije vrtić i nije posao dadilja samo vrtić. Vrtići obično rade od 8 do 17, ili od 7 do 17h. Ove žene mogu raditi van radnog vremena vrtića, u kasnije sate kada su vjerojatno cijene nešto više pa onda ne bi gospodin Boban se razbacivao ovako matematikom koja onda ne bi držala vodu. Jer vrtić da radi subotom, nedjeljom u 8, 9, 10, 11 ne bi koštao 1000, 1200 kuna, to gospodin Boban vjerojatno ne zna jer je dugo u javnoj upravi da se nedjeljom plaćaju skuplje radni sati nego što se plaćaju običnim danima. Znači treba uzeti sve u obzir a ne ovako na brzinu se uhvatiti nečeg i misliti poentirao sam a u biti si fulao sve. Ne mislim pri tome na vas nego na gospodina Bobana. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu. Nadam se da je replicirao uvaženoj kolegici Marijani Balić a ne gospodinu Bobanu. Pa evo odgovor uvažena kolegica Marijana Balić. Izvolite. **Balić, Marijana (HDZ)** Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Maras upućenoj replici. Ja samo mogu ponoviti ono što sam već iznijela da je ovaj prijedlog apsolutno usklađen znači u potpunosti sa direktivom Vijeća. na tom tragu znači isto tako sam uvjerena da će se prijedlog zaključka koji je upućen na Odboru za obitelj, mlade i sport a na kojem se zadužuje Vladu RH da razmotri ovaj vaš prijedlog i da se on promijeni u okviru Zakona o dadiljama a ne unutar Zakona o PDV-u. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem. Budući da kolega Boban nema pravo na odgovor na repliku, sljedeća replika uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, teško je ostati hladan na ove pohvale gospodina Bobana pa ću malo izaći iz poslovničkih okvira i zahvaliti mu se iako ne repliciram njemu nego kolegici Balić. I reći da se ne slažem sa kolegom Marasom da je gospodin Boban sve krivo rekao jer je ispravno prepoznao kvalitete predsjednika Kluba SDP-a u nekim. nekim. Dobro. Dakle, a sada ću se morati malo složiti s vama. Dakle nalazimo se u jednoj logičkoj dilemi. Dakle obično se zahtjevi opozicije ne prihvaćaju zato šta opozicija predlaže nešto što košta previše a Vlada za to nema novaca, što smo i mi radili kada smo bili Vlada. A sada je razlog za neprihvaćanje prijedloga taj što to košta malo novaca a neće se na nikoga skoro odnositi pa onda nećemo prihvatiti. Dakle tu bih ja ustvari kontra argument iznio upravo zbog poruke da nešto zaslužuje poseban status, može se to prihvatiti, u drugom čitanju popraviti ono što smatrate da treba popraviti. A što se tiče prijedloga zaključka koji ste spomenuli mi kao predlagatelj ćemo ga još jednom razmotriti. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bauku na replici. Hvala lijepo. Prelazimo na sljedeću raspravu, uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kada govorimo o prijedlogu ovog zakona vrlo kratko, bitno je reći nekoliko stvari. Znači, činjenica da imamo tržište koje u Hrvatskoj na žalost egzistira, ali 99% je neregistrirano što se tiče što se tiče poslovanja. Znači, radi se ono što se kaže na crno. I svaki prijedlog koji će pomoći da se to tržište regulira, da ljudi rade legalno treba podržati pogotovo ako ne košte ništa, pogotovo ako se s time šalje jedna kvalitetna poruka a kunemo se u demografiju, kunemo se u to da treba nešto napraviti u Hrvatskoj. Vidimo da je i predsjednica uzela savjetnika za demografiju, da se obećaju za novorođenčad veliki iznosi. Na žalost se nikad ne ostvare nakon obećanja ili za treće dijete itd. Znači, treba uvijek uzeti u obzir da nije sve ono što je u ovom trenutku i što se čini da je u ovom trenutku. Nekad treba biti i onaj koji gleda u budućnost. Znači, matematičari su najčešće na tehniku, a ne na kreativnost i na viziju. Znači oni imaju jedno puta drugo i onda daju rezultat. Naravno matematika kao egzaktna znanost to tako nekada to tako nekada i definira. Ali ovaj zakon i ovaj prijedlog ide za time da stvaramo i omogućujemo ljudima i otvaramo neke nove stvari koje do sada nisu na žalost funkcionirale na način na koji su trebale u RH. Ja sam Ja sam primjerice bio ministar kada se to definiralo i zakonom koji je definirao i tu djelatnost i u okviru obrta i dizali smo tada na 230 hiljada kuna. Sada se to diglo na 300 hiljada kuna za ne ulazak u sustav PDV-a i sve je to dobro i sve to podržavamo. Ali moramo reći da je potrebno po nama posebno naglasiti tu djelatnost i omogućiti ljudima da rade i određene stvari koje su vezane za ne ovo klasično radno vrijeme, nego u vrijeme kada su te usluge skuplje. Možda još dodatne usluge da se dalje mogu baviti i određenim edukacijama. Znači, to tržište se može razvijati, a i postoji i potrebno je Republici Hrvatskoj. I slažem se možda s gospođom Jelkovac da se to proširi djelatnost i na neke druge stvari, da neki ne budu ograničeni, ali da se pokuša definirati djelatnost čuvanja djece koji uključuje onda i sve ovo šta je i malo prije rečeno i igraonice i edukacije itd. i sve ono što se može uz to vezati. Znači tu prijedloge ako je zaključak takav da se pokušava na taj način regulirati nekim drugim zakonom mi to možemo prihvatiti i vidjeti da li je to moguće, ali ne a priori odbijati zbog nečega što u ovom trenutku možda nema potrebe ili se ne vidi potreba. Ja sam siguran da potreba postoji, ali je ona prikrivena, odnosno nije registrirana. I sa te strane bi bilo dobro evo da se zakon podrži i da pokušamo zajednički to područje urediti i na neki način poslati jednu pozitivnu poruku svima koji se tim poslom

Kolega Maras, ja uistinu želim vama replicirati sada, a ne kolegi Bauku jer ovo što ću vam replicirati on to jako dobro zna. Mi dolazimo iz istog područja. Govorili ste o demografskoj obnovi. Ne mogu se sada nasmijati jer uistinu je tužna slika što se tiče hrvatske demografske obnove. No međutim, niz segmenata drugih ima koje mogu poboljšati demografsku obnovu. Prije svega nije točna konstatacija da nema vrtića koji rade u dvije smjene. Ja ću vam reći, kaže mi vaš kolega Bauk jako dobro zna da ima. I za još niz drugih mjera, a 17 ih je. Što se tiče demografske obnove, pa evo koga interesira kako na lokalnoj razini demografsku obnovu raditi a ne donositi ovakve zakone koji se ne primjenjuju na nikoga i koji čine na neki način farsu od prijedloga zakona koji ujedno ne može biti znate sami Zakon o PDV-u, nego Zakon o dadiljama kao što je i donesen zaključak na odboru, gdje na koncu smo svi članovi odbora pa i članovi SDP-a u tom odboru bili suglasni. Ima načina kako demografsku obnovu na lokalnoj razini dovesti na veći nivo. Ako možda vi ne znate ili neke vaše kolege koje obnašaju dužnost po lokalnim zajednicama evo javite se, spremni smo pomoći za dobrobit cijele nam Republike Hrvatske. A već šest godina znate da dolazim iz sredine koja je najmlađi grad u RH i demografska obnova je na toj razini na kojoj jeste. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Blaženku Bobanu na replici. Odgovor uvaženi kolega Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Što se tiče vaše sredine djelomično leži razlog i u tome što se Split širi, jer nema više kapaciteta izgradnje zgrada pa se mlade obitelji šire i na stanje u Solinu. Ali ono što sam htio reći, ja ne znam evo koja su vaša iskustva i koliko vaša djeca imaju godina. Moja djeca su mala. Jedan ide, dječak ide u prvi razred, a kćer ide sada zadnju godinu vrtića. Ja iskreno u Zagrebu kako ih vodim šest godina u vrtić nisam čuo da vrtići rade u 8, 9 navečer. Nigdje ni jedan vrtić, tako da ne znam koje vi to podatke imate. Ali ja kao roditelj u Zagrebu to ne znam. Ili je to iznimka. Ja doduše nisam ni tražio, ni istraživao ali moj vrtić sigurno ne radi poslije pet sati i kada dođem u pet sati po djecu, danas to nije slučaj jer su praznici pa mi mama čuva djecu doma, hvala mama, ovaj onda sam među zadnjima, znači u pet sati više djece gotovo da i nema u vrtiću, tako da ne znam o kojem ste vi vrtićima govorili. Ako to možda u da vrtić radi i do 10, 11, 12 navečer i subotom i nedjeljom onda je to zbilja iznimka. Znači to u Zagrebu na taj način ne funkcionira i ne postoji. A ove gospođe ili muškarci koji se bave ovim poslom bi to mogli raditi u tom vremenu kada nije cijena ona o kojoj smo mi malo prije govorili. I ono što sam još jednom htio istaknuti to je poruka da se napravi nešto u smislu definiranja tržišta jer ja ću vam reći kada su se radile olakšice, primjerice za zdravstvene usluge 2000. i 2000. neke godine odjedanput je nastao bum recimo u zubarstvu. Znači svi su počeli to prijavljivati, ispada da je tržište bilo deset puta veće nego šta je bilo godinu dana prije. Znači dajmo da se definira da se legalizira, evo to je ono što želim reći. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve rasprave. Želi li možda predstavnik predlagatelja Hvala lijepo. Ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda glasat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Poštovane dame i gospodo, ovim smo danas iscrpili sve točke dnevnog reda. Sutra nastavljamo sa radom u 9,30 ujutro sa točkom dnevnog reda Izvješće o stanju u prirodi u RH za razdoblje od 2008. do 2012. aktualna tema. Želim vam ugodan ostatak dana. Hvala vam.